Hvala za besedo. Lani sprejeta Strategija digitalne transformacije gospodarstva določa ambiciozne cilje, ki naj bi jih Slovenija dosegla do leta 2030. Med drugim: odstotek podjetij, ki uporabljajo velepodatke, naj bi presegel 75 %, trenutno stanje pa je 7 %; odstotek podjetij, ki uporabljajo storitve računalništva v oblaku, naj bi presegel 75 %, trenutno stanje je 26 %; odstotek odstotek podjetij, ki uporablja umetno inteligenco, naj bi presegel 75 %, trenutno stanje je 33 %; odstotek strokovnjakov za IKT naj bi presegel 10 %, trenutno stanje je 4,4 %; odstotek odstotek podjetij, ki izvajajo usposabljanja za IKT, naj bi presegel 90 %, trenutno stanje je 26 %. Povečanje števila podjetij, ki izvedejo digitalno transformacijo, naj bi presegalo 5 tisoč podjetij, trenutno stanje pa je 300 podjetij. Strategija digitalne transformacije gospodarstva opredeljuje, kako bo Slovenija v naslednjem desetletju zagotovila prehod v moderno digitalno gospodarstvo. Slovenija naj bi do leta 2030 postala vodilno stičišče naprednih digitalnih tehnologij v Evropi in bi morala biti med prvimi tremi

Kot prvi odgovor vam bi rad rekel, da je strategije v tej državi najlažje v življenju napisati, napisati cilje in tako naprej,

iz Načrta za okrevanje in odpornost, Vlada jo je, mislim, da v začetku januarja 2022, sprejela. V strategiji je kot prvo strateško področje naslovljeno to, kar ste ugotovili, integracija naprednih digitalnih tehnologij v poslovne procese. Gre za pospešitev nekih transformacij in tako naprej. Poleg zgoraj naštetih tehnologij naslavlja tudi druge napredne digitalne tehnologije, internetne stvari, digitalne dvojčke, platforme, kvantno računalništvo in lahko bi zdaj še našteval. Poleg te prve strateške usmeritve v strategiji naslavljamo še dve področji, se pravi krepitev podpornih okolij in digitalno transformacijo družbe. Cilji, ki jih navajate, pa izhajajo iz akcijskega načrta, ki je izvedbeni del strategije, za katerega pa so predvideni viri financiranja. Pri tem naj poudarim, da sta glavna vira financiranja NOO in finančni okvir za obdobje 2021–2027. Kot prvi izvedbeni inštrument iz Načrta za okrevanje in odpornost smo na našem ministrstvu objavili javni razpis za digitalno preobrazbo gospodarstva. Šlo je za ciljno naslavljanje napredne digitalne tehnologije

pa tudi startup, k digitalni preobrazbi. Na javnem razpisu je bilo namenjenih 44 milijonov evrov, izbranih je bilo 23 projektov v skupni vrednosti je bilo pa sofinanciranih

v višini okoli 7 milijonov evrov, kar bo seveda v nadaljevanju tudi dodatno prispevalo k doseganju vseh teh ciljev, ki ste jih vi navedli. Ne smemo pozabiti, da smo z reorganizacijo Vlade nekaj pristojnosti z ministrstva za gospodarstvo dali tudi [ministru] za znanost gospodu Papiču, največ pa ministrici za digitalno preobrazbo, ki je bistveno bolj kompetentna kot jaz na tem področju in ki verjamem, da naredila. Seveda pa je pomembno, da gospodarstvo in vsi ti trije resorji med seboj sodelujejo. Verjamem, da se bomo z vsemi ukrepi, z vsemi sredstvi, ki bodo še namenjena v bodoče, na nek način približali temu akcijskemu načrtu oziroma tem procentom, ki smo jih zapisali v strategijo. Hvala lepa.

Spoštovan gospod minister oziroma oba ministra, poslanke, poslanci! Res je, malce bo vprašanje tudi navezano na to, na kar ste že zdaj odgovarjali, vendar vas bom še posebej vprašal, kar se tiče uporabe digitalnih vavčerjev. Naj pa najprej povem, da je digitalizacija eden izmed izzivov za Slovenijo in je to prepoznala tudi Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, OECD, v najnovejšem ekonomskem pregledu Slovenije za 2022. Tako da to predstavlja tudi tveganje, ampak obenem tudi priložnost za slovensko gospodarstvo. Digitalizacija in digitalna preobrazba sta namreč ključni za dvig produktivnosti in konkurenčnosti gospodarstva, žal pa podatki kažejo, da Slovenija po digitalni intenzivnosti podjetij med državami EU nazaduje. Svojo nekdanjo prednost smo zaradi neustreznih [politik] oziroma pomanjkanja politik že zapravili. Dejstvo je namreč, da se vrzel med vlaganji v IKT v Sloveniji in v povprečju držav v Evropski uniji povečuje. Glede na to, da lahko digitalno proaktivna podjetja poslujejo tudi do desetkrat bolje kot istovrstna podjetja, ki digitalnih tehnologij še ne uporabljajo, so ti trendi seveda zaskrbljujoči. Res je, da imamo številne ukrepe za spodbujanje digitalizacije, ste jih tudi pravkar omenjali, vendar omenjeni podatki v zvezi z digitalno intenzivnostjo kažejo, da sistem ne deluje zadostno, da bi lahko dosegli cilje višje digitalizacije gospodarstva in iz tega izhajajoče višje konkurenčnosti gospodarstva. Zato bi vam rad postavil nekaj vprašanj, ki se osredotočajo predvsem na digitalne vavčerje, saj je za njih šlo največ sredstev in veliko drugih konkretnih ukrepov ni bilo. Zanima me: Koliko sredstev je bilo v zadnjih treh letih namenjenih digitalni preobrazbi slovenskih podjetij? Koliko sredstev je bilo doslej po letih namenjenih digitalnim vavčerjem? Kakšen je bil izkazan interes in koliko digitalnih vavčerjev je bilo dodeljenih po posamezni kategoriji, torej vavčerji za digitalne kompetence, vavčer za pripravo digitalne strategije, vavčer za digitalni marketing ter vavčer za kibernetsko varnost? Ali obstaja kakršnakoli analiza glede učinkov samih ukrepov za digitalizacijo gospodarstva Slovenije in kaj kažejo njeni izsledki? Ste denimo merili doprinos teh vavčerjev k digitalni preobrazbi Slovenije? Hvala lepa za odgovore.

Slovenija prepoznava pomembno vlogo ključnih naprednih digitalnih tehnologij, tako imenovane četrte industrijske revolucije. Drži, digitalizacija, digitalna preobrazba, to, o čemer ste, Martin, tudi govorili, je ena ključnih prioritet tudi našega ministrstva in nasploh Vlade. Ker se zavedamo, da brez digitalizacije ne bo nič. V zadnjih letih je bilo namenjenih digitalni preobrazbi slovenskih podjetij – tukaj zdaj odgovarjam na vaše prvo vprašanje – 95 milijonov in sicer je Slovenski podjetniški sklad v okviru razpisa za digitalno transformacijo leta 2020 namenil 12,7 milijona evrov,

V zvezi s prvim vprašanjem nisem čisto, bom rekel, nezadovoljen. Glede na zadnje poročilo indeksa digitalnega gospodarstva, ki smo ga pridobili, je Slovenija po skupni razvrstitvi indeksa pridobila dve mesti in med 27 članicami Evropske unije napredovala na skupno 11 mesto, kar je v bistvu bistvu najvišje mesto doslej. V indeksu se Slovenija uvršča med evropsko povprečje in tako kot leto poprej zaseda mesto celo pred Francijo, Litvo, Portugalsko, Latvijo, Italijo in tako naprej, da ne bi našteval. Če je podatek pravi, jaz sem ga dobil, lahko ga tudi preberem, pa smo v letu 2022 po digitalnem napredku dodatno prehiteli še Nemčijo in Belgijo. Seveda so ti podatki skoraj nemogoči, ampak podatki, ki sem jih jaz dobil, tudi zdaj od naših, držijo. držijo. Na področju integracije digitalne tehnologije pa se Slovenija med članicami uvršča na odlično, če lahko rečem malo po športno, deveto

je bilo ogromno zanimanja za vavčerje podjetij, pri čemer naj povem, da je največ podjetij zaprosilo za tako imenovani vavčer za digitalni marketing. Vam bomo potem tudi, če mi dovolite, pisno dali vse te podatke, ki ste jih zahtevali, ker jih ta moment težko v tem kratkem času povem. Pri vavčerjih gre za spodbude, to veste, malih vrednosti, do maksimalno 10 tisoč evrov. Zato so vsi ti učinki, če jih želimo meriti,

V glavnem, jaz sem zaenkrat, kar se nas tiče, relativno zadovoljen. Moram pa eno stvar povedati – da bo gospodarstvo sigurno z vsemi temi spodbudami in na nek način tudi s preobrazbo v digitalno družbo naredilo samo največ. Naša naloga pa je, da država na nek način naredi pogoje in zagotovi sredstva, da bo ta transformacija v digitalno bistveno hitrejša. Hvala lepa. Hvala lepa, podpredsednica.

veliko bolj ambiciozni, zato da bomo te trende obrnili in bomo kvečjemu v prihodnje še bolj napredovali. Hvala lepa za pojasnila. Očitno je, da se razdeljujejo obsežna sredstva, a žal so učinki omejeni, predvsem kar se tiče manjših in srednjih podjetij.

niso dosegljivi. V mislih imam povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, odstotek podjetij, ki uporabljajo umetno inteligenco, velepodatke in računalništvo v oblaku. Prav tako je zaskrbljujoče pomanjkanje pozornosti kibernetske varnosti, ki je ključna za zmanjšanje tveganja pri poslovanju visoko digitaliziranih gospodarskih družb. Zanima me, kaj namerava ministrstvo v sodelovanju z drugimi resorji storiti, da se poenostavijo in digitalizirajo administrativni postopki pri notarjih, Ajpesu in sodnih registrih, povezanih z upravljanjem gospodarskih družb. V tem oziru pozdravljam spremembe, ki jih bo prinesla novela Zakona o gospodarskih družbah, ki bo omogočila ustanavljanje družb prek spleta, vendar pa to ne bo dovolj. Predvsem zagonskim podjetjem, tako imenovanim startupom, ki so lahko pomemben steber inoviranja in uvajanja novih tehnologij v gospodarstvo in družbo, moramo olajšati vse postopke, povezane z upravljanjem gospodarskih družb, na primer spremembe družbene pogodbe pri večkratnih dokapitalizacijah, sklepi družbenikov in poslovodstva, možnost nagrajevanja zaposlenih z deleži. Pri zagonskih podjetjih, kjer so družbeniki pogosto tudi tujci, bi morali poenostaviti in pohitriti postopke za digitalizacijo, zato da se … / izklop mikrofona/ Spoštovani minister, imate besedo za dopolnitev odgovora. da povemo tiste dobre. Se pa strinjam, da je potrebno slediti in iz teh slabih praks, ki so bile do zdaj, ali pa ne iz praks, iz rezultatov narediti nekaj dobrega. Vi veste, da je naše ministrstvo eno redkih ministrstev – zdaj se moram tu tudi sam pohvaliti – ki je v tem letu v Državni zbor spravilo 11 zakonov na raznih področjih. In eden izmed zakonov, ki bo naslednji teden na Vladi in vem, da bo sprejet, bo tudi zakon o gospodarskih družbah – ravno zaradi tega, kar ste vi rekli, zaradi digitalizacije in pri nadzornih svetih in skupščinah in skupščinah in tako naprej, ker bomo s tem na nek način absolutno omogočili gospodarstvu hitrejše odreagiranje. Glede na to, da so to relativno dovolj zahtevna vprašanja in da vidim, da ste vi velik poznavalec, si bom vas dovolil tudi kot minister povabiti na ministrstvo, da boste s svojim znanjem absolutno pomagali nam. Ker se mi zdi, da lahko samo s skupnimi močmi tudi takšne rešitve na nek način

Mi na ministrstvu za gospodarstvo smo pripravljeni, seveda pa kličem na nek način na pomoč, da nam glede na izkušnje vsi skupaj pomagate. Meni vprašati po pomoči ni težko. Hvala lepa. Hvala lepa. Gremo naprej. Kolega Anton Šturbej bo zastavil vprašanje ministru za gospodarstvo, turizem in šport gospodu Matjažu Hanu. Kolega, imate besedo, da zastavite vprašanje. Izvolite. ANTON Predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovani gospod minister za gospodarstvo, turizem in šport! Moje vprašanje se nanaša na ukinjanje pošt na ruralnih območjih in kot po dogovoru tudi manjših bančnih poslovalnic. Te pošte potem prevzamejo pogodbeniki ali gredo v druge oblike poštnih storitev, državljani in državljanke pa še vedno potrebujejo univerzalne in specifične poštne storitve. državljani, državljanke, občanke in občani nimajo dostopa do digitalnih poštnih storitev ali pa ne obvladajo teh digitalnih orodij. Če omenim samo pošto v mestnem središču občine Celje – vidimo, da se prodaja. V tem primeru bodo verjetno tudi starejši občani morali poiskati storitve z naslova poštnih z naslova poštnih storitev znotraj večjih trgovskih centrov. Optimalizacija dela pošte zaenkrat ne prinaša nekih pozitivnih učinkov ali nam vsaj niso poznani,

Hvala Martin Marzidovšek pa Sandra Gazinkovski glede digitalne transformacije če gremo v to digitalno transformacijo, so nekako vključeni tako ljudje kot sama sredstva.

tudi ko sem sedel še na oni strani, sem se zmeraj čudil, zakaj za božjo voljo po Sloveniji zapiramo poštne poslovalnice. Če bi vprašal 90 poslancev, smo v bistvu za to, da se pošte ne zapirajo. moram vendarle povedati, da sem kot minister seveda pristojen za Zakon o poštnih storitvah in se zavedam pomembnosti poštnih storitev, tako kot vi, gospod poslanec, še posebej univerzalne poštne storitve, in predvsem pomembnosti dostopa do teh storitev za vse prebivalce po tej naši republiki. V Sloveniji imamo za moje pojme zelo dobro razvejano mrežo poštnih kontaktnih točk, seveda imamo tudi z zakonom vse to zelo lepo opredeljeno, vendar moram reči, da moramo nekatere zadeve spreminjati. Ker tudi mi na našem ministrstvu seveda ne bomo pustili, da se bodo poštne poslovalnice Zavedamo se dejstva za ohranitev ustrezne dostopnosti do poštnih storitev. Še posebej so pomembna podeželska območja. Zato je to, ko sem prišel na ministrstvo – ker sem vedel, da če nekaj govoriš tam, ko si poslanec, moraš tudi nekaj storiti, ko si minister, ko imaš moč – postalo ena od naših prioritetnih nalog, pregled stanja na trgu poštnih storitev, in kar je še bolj pomembno, pripravljenost oziroma na nek način stabilizirati poštno omrežje.

in pa, zelo pomembno, Slovenski državni holding, ki v bistvu nadzira Pošto, postavlja uprave, postavlja nadzorni svet in na nek način postavlja limite, pogoje, pod katerimi pod katerimi ekonomskimi standardi, ali če želite, pričakovanji mora uprava delati. Mi mislimo, da moramo narediti nov zakon nov zakon o poštnih storitvah in opredeliti, pod kakšnimi pogoji bodo delali. Zakaj? Zato da bodo pošte na podeželju ostale. Še več, da se bodo nekatere pošte celo odprle nazaj. Za to bo seveda potrebna zakonodaja, po drugi strani tudi nekaj dodatnih sredstev, ampak mi na podeželju seveda potrebujemo pošto. Splošna digitalizacija, to, o čemer smo malo prej govorili, ima za posledico to, da je zelo malo tistih klasičnih poštnih pošiljk, tako kot smo jih včasih poznali, ko smo šli na morje pa smo kupili razglednico pa smo jo poslali. Tega v bistvu ni več. Vendar moramo mi tej naši mreži, tem poštam dati mogoče še kakšne druge naloge, ki jih danes mogoče ne vidimo, od osebnih izkaznic do, ne vem, česarkoli, da se z javno upravo dogovorimo, da na nek način na poštah, ki imajo relativno dobro omrežje, to izkoristimo tudi še za kaj drugega in neke druge zgodbe približamo našim prebivalcem. prebivalcem. Gospod Anton, to, kar je vaša skrb, in se vam zahvaljujem, je tudi moja skrb in skrb vseh 90 poslancev. Mi bomo naredili vse,

Ne znam si predstavljati, da ne bomo srečali poštarja, ki nam bo prinesel, ne vem, pošto, zato moramo tudi z zakonodajo te zadeve spremeniti. Hvala vam lepa. hvala za besedo. podajanje oziroma za odgovor. Verjamem, da so vas državljanke in državljani slišali, in se v njihovem imenu, če bo prišlo do nove zakonodaje, tudi zahvaljujem. Hvala.

državljanke zahvalile, ko bomo vsi skupaj sprejeli zakon, ki bo omogočil, da najprej pošte ostanejo v naši Sloveniji, na našem podeželju in da bodo Slovenke in Slovenci, državljani, bom rekel,

Kolega Franci Kepa bo zastavil vprašanje ministru za okolje, podnebje in energijo mag. Bojanu Kumru. Izvolite.

Minister Kumer je dal nedavno izjavo, da ni nič narobe, če se časovnica za izgradnjo NEK2 zamakne oziroma podaljša. Nato je bil v javnosti dosti negativen odziv na to izjavo. Slovenija že nekaj let ni samozadostna s proizvodnjo elektrike. Od 80 do 85 %

imeli smo pa še remont NEK1 v Krškem v oktobru. Proizvodnja v Tešu se je popolnoma ustavila zaradi zaradi neproizvodnje, problematike proizvodnje premoga. Tako da je vse slonelo na le tretjini oziroma še manj proizvodnje hidroelektrarne, pa še tukaj je bil nivo vode nizek.

Teš naj bi zaprli v letu 2033, kakor smo sprejeli v parlamentu, z možnostjo podaljšanja. Prav lansko leto se je videlo, kako dobro je, da je neka rezerva, v navednicah, v tej proizvodnji. Tudi v drugih državah po Evropi so ponovno zagnali proizvodnjo termoelektrarn, v Nemčiji, v drugih državah, in s tem nekako reševali proizvodnjo elektrike. Poznala se je tudi problematika zaradi vojne v Ukrajini. Zanima me: Kaj boste storili, da se pospešijo postopki za izgradnjo NEK2, oziroma podobne zadeve za izgradnjo

Hvala tudi za vprašanje, da imam možnost pojasniti. Tudi zaradi tega, ker je mogoče en delček enournega, celo več kot enournega intervjuja nekateri so poskušali ta delček oziroma to besedno zvezo nekako negativno interpretirati. Naj še enkrat javno pred kamerami vso javnost pomirim, da postopki, odkar smo prevzeli ministrstvo, potekajo z nezmanjšano hitrostjo. Seveda pa upoštevamo vse zakone, vse pravilnike, ki jih je potrebno upoštevati, vse strokovne podlage. Moj namen v intervjuju – in prav je, da ste ga omenili – je da sem vendarle povedal resnico. Namreč, strokovne podlage in pomanjkljiva vloga investitorja. V tem primeru Gen energija,

zelo veliko dokazil, ki jih je bilo potrebno seveda absolutno strokovno in s tenkočutnostjo natančno pregledati, da smo lahko pozvali investitorja k dopolnitvi te vloge, sem absolutno na direktno vprašanje odgovoril, da tista časovnica, ki jo je predhodno vodstvo ministrstva skomuniciralo v javnosti, danes ne drži in že takrat ni držala

ni bila prava niti ni temeljila na strokovnih podlagah. To se bo v prihodnosti še vedno izkazalo, obstaja veliko pisne korespondence. Ključno pa je, da danes, ne glede na to, kakšna je bila takrat obljubljena, pa tudi če je bila nerealna, postopki tečejo nemoteno, z nezmanjšano hitrostjo in se dogaja komunikacija na vseh ravneh, kadar je možno, se pravi na ministrstvu, pristojnem za prostor, na ministrstvu, pristojnem za energijo in za okolje, in seveda v komunikaciji z investitorjem. Tako da noben čas se ni izgubil. Še več, ključni dokument v sami vlogi pa je bilo prejšnje vodstvo opozorjeno – ki je manjkal za izdajo, pa to ni edini dokument, ki manjka v prilogi, ampak še več, je bila ta pobuda. Pobuda ni vsebovala idejne zasnove projekta, idejna zasnova pa je ključna. In še marsikatero infrastrukturo bo potrebno umakniti, prestaviti, drugače zasnovati, ker gre za velik objekt gorvodno, to je nova lokacija, ki se je spremenila od dolvodne, ne zdaj, ampak na začetku. Veste, da sta bili dve lokaciji, dolvodno pa gorvodno, in vse to je potrebno zajeti v popolni vlogi, da bo lahko Vlada izdala sklep, začetek državnega prostorskega načrta. Zakaj vem, da ta postopek še aktivno teče? Na strani investitorja je bil javni razpis za izbor nosilca študije, analize za za idejno zasnovo projekta. Računamo, da bi v najboljšem možnem času to bilo v mesecu aprilu z njihove strani, je pa seveda odvisno od investitorja oziroma od od tistega, ki bo izbran na tem razpisu, kdaj bo dostavil zadovoljivo študijo, da bo ta idejna zasnova popolna. Ampak še enkrat, govorim o najpomembnejšem manjkajočem dokumentu, ni pa edini. V vmesnem času, ko bo investitor to dopolnil, smo mi vseeno neformalno zelo veliko razgovorov opravili. Tako da čakamo na popolno dokumentacijo in upam, da bi, če bo vloga popolna, v najkrajšem možnem času, v štetju nekaj mesecev Vlada izdala sklep za začetek državnega prostorskega načrta. Moramo se strinjati, da bo brez sigurne energije gospodarstvo imelo velike probleme. Tudi nekatere velike firme so so prenehale z delovanjem, vsaj deloma, na primer Talum ima neke rezerve in je v drugačni obliki proizvajal in topil svoje proizvode. Vendarle strokovnjaki pravijo, da v 10 letih, kakor smo sklenili, 2033. Pa verjetno se bo to podaljšalo za Teš, če ne bo problemov. Verjetno se bo pridobivalo premog z drugih območij, kakor se že sedaj išče po Balkanu in tudi še kje drugje da bo delovalo. To je le več kot tretjina proizvedene energije v Tešu in brez te zamenjave ne bo proizvodnje oziroma energije za gospodarstvo in za gospodinjstva. Zanima me: Kdaj boste izvedli, kasneje, po vseh soglasjih, posvetovalnih, okoljevarstvenih, tudi posvetovalni referendum? referendum? Ali imate tudi kakšno rezervno situacijo za manjše jedrske elektrarne, ki so sedaj dosti moderne oziroma

zanesljivo, konkurenčno, cene morajo biti absolutno konkurenčne, nič nam ne koristi, če gradimo drage bloke in bodo stali, ker bomo lahko uvozili cenejšo energijo. Pri pobudi bomo zagotovo zelo veliko časa namenili še finančni konstrukciji gradnje jedrske elektrarne, drugega bloka, ker je bilo

velik poudarek na zaprti finančni konstrukciji tudi za jedrsko elektrarno, blok dva, ko bo ta pobuda dopolnjena, in da bo tudi ta cena predmet neke vrste javne diskusije. Ker to bo potem rezultiralo, ali bomo imeli v prihodnosti medgeneracijski brezogljični projekt zanesljiv, varen in seveda tudi konkurenčen, absolutno. tudi jaz želim samozadostnosti Slovenije, najprej seveda samozadostnost vsakega posameznega odjemalca v Sloveniji, samozadostnost vsake lokalne skupnosti, in če vse to ne bo zadoščevalo, pa absolutno samozadostnost na nacionalnem oziroma državnem nivoju. Jedrski objekt je točno to, kar ustreza temu cilju. To absolutno ni samo državni, gre za regijski projekt, ali bo tudi meddržavni, je stvar kasnejših odločitev. Kar nekaj odločitev je potrebno še sprejeti do takrat. Gre pa tudi, seveda, z z roko v roki z razvojem jedrske tehnologije. Vemo, da se ob nastanku četrte generacije potem zelo hitro dogaja razvoj tako imenovanih majhnih, modularnih reaktorjev.

čez leto najbolj primerna odločitev. Tako da bo treba vsakokrat, ko se bo sprejemalo odločitev, natančno pretehtati vse vidike, to pa pomeni tudi kar nekaj gradiv, kar nekaj strokovnih podlag. Sem pa absolutno pristaš tega, da bo potrebno vsakič te strokovne podlage z vso strokovno in in tudi politično javnostjo odgovorno pretehtati. Verjamem, da je Državni zbor tudi pravo polje, kjer lahko to storimo, in vemo, da je sklicana komisija za 29. 3., tako da bo del te diskusije tudi takrat opravljen.

lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo v okviru glasovanj. Naslednji bo vprašanje zastavil kolega Lenart Žavbi, in sicer ministru za naravne vire in prostor gospodu Urošu Brežanu. Kolega Žavbi, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Spoštovani ministri, spoštovane kolegice poslanke, poslanci! Moje vprašanje se bo dotikalo teme, ki verjamem, da vam je, spoštovani minister, blizu, to je o Triglavskem narodnem parku in o problematiki upravljanja s tem edinim narodnim parkom v Sloveniji. V osnovi je problematika, kompleksnost upravljanja s Triglavskim narodnim parkom kar obsežna, kajti na eni strani se moramo zavedati tega, da zadostujemo primarni nalogi narodnega parka kot takega, torej ohranjanju biotske raznovrstnosti narave in tako dalje, na drugi strani se moramo vprašati, kaj bo s turizmom v Triglavskem narodnem parku, kajti vsako leto ga obišče približno milijon 700 tisoč ljudi, in na tretji strani se moramo, in zelo pomembno je to, tudi spoprijeti s tem, kako čim bolj ugodno organizirati in upravljati

k istemu cilju, ohranjeni naravi, krajini in kulturni dediščini. Če želimo te cilje doseči, je potrebno vzpostaviti sistem sodelovanja pri upravljanju in nadziranju TNP, v katerem bodo poleg ministrstva, javnega zavoda in različnih vladnih služb sodelovali tudi predstavniki lokalnih skupnosti z vplivnega območja TNP. Širše področje TNP se v obdobju rasti turistične panoge na zgornjesavskem in bovškem območju sooča s hudimi okoljskimi, prometnimi in upravljavskimi izzivi. Lokalne skupnosti s svojimi ukrepi ozaveščanja obiskovalcev in subvencioniranja trajnostne mobilnosti ne uspejo zajeziti vse večje degradacije tega Ti ukrepi med drugim vključujejo tudi zapore cest po visokogorskih planotah ter prelazih, kot sta na primer Pokljuka ali Vršič, vzpostavitev ustreznega sistema upravljanja naravnih vrednot, kot so na primer Blejski vintgar, kanjon Mostnice, Tolminska korita, Pokljuška soteska in tako dalje, vzpostavitev sistema spremljanja, analiziranja škodljivih okoljskih vplivov različnih

omenjene problematike vas sprašujem: Kakšen sistem upravljanja naravnih vrednot nameravate vzpostaviti v TNP in kakšne aktivnosti izvajate v zvezi s tem? Kdaj lahko pričakujemo konkretne rešitve na tem področju? Najlepša hvala že vnaprej za odgovor.

kot župan sem se ukvarjal tudi s tem področjem. Na področju Tolminskih korit je, mislim, da eden od primerov dobre prakse, kar se tiče upravljanja naravnih vrednot. S tega vidika se mi zdi, da imam v rokavu vsaj približno koncept, ki bi lahko bil primeren tudi za to, da ga razširimo na upravljanje naravnih vrednot v Triglavskem narodnem parku, pa mogoče tudi v celotni Sloveniji. Naravne vrednote so naša dediščina, so ustavno varovana kategorija in ureditev rabe naravnih vrednot za rekreacijo in obisk in upravljanje in skrbništvo sta pomembni temi, s katerimi se ukvarjamo. Pomembno je, da jih naslavljamo na območju cele države. Stanje nekaterih naravnih vrednot je prav zaradi obiska velikega števila obiskovalcev v relativno kratkem obdobju, predvsem v času poletne turistične sezone, s tega vidika zaskrbljujoče in je potrebno na nek sistemski način pristopiti k temu. Na našem ministrstvu koncept upravljanja naravnih vrednot vidimo v naslednjih točkah. Najprej. Obisk in ogled naravnih vrednot in dela zavarovanih območij morata biti kot splošna raba naravnih vrednot prosta, dovoljena vsem pod enakimi pogoji in brezplačno. Obisk in ogled je v javnem interesu, saj je eden od namenov zavarovanja območij narave tudi omogočanje kakovostnega doživljanja narave, zato je to del javne službe upravljanja zavarovanih območij. Naravne vrednote, kot drugič, vključno s podzemnimi jamami ter habitati v naravi za zavarovane živali, morajo upravljati upravljavci zavarovanih območij, ki kot javno službo izvajajo naloge varstva, usmerjanja, uravnavanja obiskovanja, investicijskega tekočega vzdrževanja infrastrukture za obiskovanje in nadzor. Kot tretje. Upravljavci zavarovanih območij lahko za posamezne naloge sklenejo tudi skrbniške ali druge podjemne pogodbe z različnimi organizacijami v lokalnem okolju, na primer društvi, turističnimi organizacijami. Tu gre zlasti za naloge upravljanja obiskovanja in vzdrževanja infrastrukture na zavarovanih območjih, kjer trenutno niso urejena razmerja med upravljavci zavarovanih območij in neformalnimi upravljavci, pa je potrebno ta razmerja urediti, in takih je kar veliko. Kot četrto. Za naravne vrednote, ki niso množično obremenjene z rabo, se bo še naprej pod pogojem predhodne pridobitve naravovarstvenega soglasja različnim zainteresiranim organizacijam dopuščala možnost urejanja infrastrukture za obiskovanje, ki je namenjena vsem. Pod peto točko bi omenil, da je obiskovanje in izvajanje rekreacije v naravnih vrednotah in ohranjenih delih narave zelo povečano. Deli narave zato postajajo ogroženi, prav tako je obremenjeno lokalno prebivalstvo. Kvaliteta doživljanja in spoznavanja narave pa se zaradi množičnosti slabša, zato je treba določiti tudi zmogljivost obiska posameznih delov narave. Posebno pozornost je treba posvetiti gorskemu svetu, ki je obremenjen in zato še posebej ranljiv. Pod šesto točko. Vsaka pristojbina, kot so na primer vstopnina, cestnina, parkirnina ali drugi zneski, ki se zaračunavajo obiskovalcem, mora biti formalno urejena s pravnim aktom ali s sklepom, namenska, in oblikovanje višine pristojbine in poraba sredstev morata biti transparentna. Pod sedmo točko bi omenil, da moramo lokalnim prebivalcem v neposredni okolici naravnih vrednot omogočiti čim manj omejujoč dostop. Raba naravnih vrednot je lahko splošna, se pravi prosta za vse, lahko pa je tudi posebna, v obliki komercialne pridobitne dejavnosti, kot je vodenje, obiskovanje rekreacije, to so dejavnosti, kot sta soteskanje pa tudi raftanje. Pod osmo bi omenil, da je pri obiskovanju naravnih vrednot in zavarovanih območij potrebno vzpostaviti ravnovesje med naravo, lokalnimi prebivalci, izvajalci primarnih dejavnosti, kot so kmetovalci, gozdarji, lovci, ribiči, in obiskovalci oziroma turisti. V ta namen je treba izboljšati načrtovanje na področju turizma, umirjanja prometa, trajnostne mobilnosti, kapacitet, okoljske infrastrukture, in sicer na državni, regionalni, lokalni ravni. Tu Tu bo potrebno tudi medresorsko sodelovanje med več ministrstvi. Mi pri nas na ministrstvu v tem trenutku ustanavljamo delovno skupino za namen … / čas je potekel, se opravičujem. Kolega bo dal zahtevo za dopolnitev odgovora. Izvolite.

Hvala lepa za to možnost. Kot sem rekel, na ministrstvu ustanavljamo delovno skupino, ki bo sestavljena iz predstavnikov lokalnih skupnosti, tudi nekaterih sedanjih upravljavcev naravnih vrednot. Zastavili smo si cilj, da pridemo do koncepta rabe naravnih vrednot, ki ga bomo lahko aplicirali najprej na uporabo za posebno rabo v okviru naravnih vrednot Triglavskega narodnega parka potem pa tudi naprej. Zastavljeno je delo tako, da bomo v letošnjem letu prišli do tega koncepta, o katerem se bomo v vsem strinjali, v naslednjem letu pa bomo ta koncept lahko že udejanjili tudi v v naravnem okolju in na ta način izboljšali tako doživljanje narave na eni strani, izkušnjo, ki jo bodo imeli obiskovalci narave, in na drugi strani se bomo seveda tudi posvetili ohranjanju narave in le-to v bistvu uporabljali na način, ki bo trajnosten. Hvala lepa. Naslednja bo zastavila vprašanje dr. Tatjana Greif, in sicer ministru za notranje zadeve, gospodu Boštjanu Poklukarju, ter ministrici za pravosodje, ki pa je sedaj opravičena. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani minister. Društvo Ključ je v začetku marca predstavilo rezultate raziskave, ki so jo konec lanskega leta izvedli med strokovnimi zaposlenimi, ki delajo z otroki. Cilj je bil preveriti, kakšno je zaznavanje za zlorabe otrok za prostitucijo med zaposlenimi na CSD-jih, v srednjih šolah, vzgojnih zavodih, mladinskih domovih, stanovanjskih skupinah in podobno. Tukaj povzemam ugotovitve te raziskave. Strokovne delavce so vprašali, ali so v preteklih petih letih pri svojem delu zaznali, da je možno, da se mladoletna oseba ukvarja s prostitucijo. Tu je pritrdilno odgovorilo 10 % oziroma 36 respondentov. Večinoma gre za otroke med 15. in 18. letom starosti. Število tistih, ki so odgovorili, da gre za otroke, mlajše od 15 let,

Skupno število otrok, za katere so strokovni delavci sumili, da so žrtve prostitucije, je 120. Za vsaj 49 otrok se ocenjuje, da se je prostitucija dogajala zelo zanesljivo, od tega je bilo vsaj sedem mlajših od 15 let. Prostitucija otrok in mladoletnih naj bi se domnevno dogajala tudi po prestižnih hotelih v Ljubljani in drugod. Nevladne organizacije ugotavljajo, da do policije tovrstni primeri skorajda ne pridejo, da kazenskih ovadb skoraj ni ali pa so obravnavani v okviru drugih uradno pregonljivih kaznivih dejanj. Ali policija ima podatke o obsegu in vzorcih trgovine z otroki? Posledično ni niti tožilske in sodne obravnave, vezane na izkoriščanje otrok skozi kaznivi dejanji in zlorabe prostitucije in trgovine z ljudmi. Sprašujem: Zakaj je temu tako? Kje je vloga policije in pravosodja pri odkrivanju in pregonu zlorab in kaznivih dejanj in zlasti pri razvoju preventive? Hvala. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Spoštovani gospod minister, imate besedo za odgovor, izvolite. Hvala lepa, spoštovana gospa poslanka. To vprašanje je zelo na mestu, kajti sam zelo dobro poznam Društvo Ključ in njihovo prizadevanje njihovo prizadevanje za boj proti trgovini z ljudmi. Nenazadnje ste vi opisovali najbolj zavržena, gnusna in najnizkotnejša kazniva dejanja, povezana z otroško prostitucijo, z vsemi temi zavrženim dejanjem, ki se nam pravzaprav v družbi pojavljajo. Trgovina z ljudmi je samo nadaljevanje vsega tega, kjer se pravzaprav tako distribuirajo ti posnetki kot pa seveda tudi prodajajo telesa žensk na kriminalnem trgu. To je pravzaprav nekaj, kar zahteva kar zahteva vso obsojanje in seveda nično toleranco do tovrstnih kaznivih dejanj. Ta kazniva dejanja, ki jih v Kazenskem zakoniku opredeljujemo kot kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, se najpogosteje dogajajo za štirimi stenami. Žal, za štirimi stenami. In žal so v najpogostejših primerih storilci znani, kajti v družbi se ti poznajo, tukaj ne gre za neke predatorje, ki pravzaprav počnejo ta dejanja na nek nasilen način, ampak gre za eksces in deviacijo, ki se zgodi v družbi. Tukaj moram posebej povedati, da policija ukrepa. Policija je tovrstna dejanja obravnavala kot različna kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost v zadnjih 5 letih skupno tisoč

– govorimo o 605 primerih – in pa prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva, ko je šlo za 763 primerov.

Tukaj je Društvo Ključ kot ena izmed nevladnih organizacij, ki delujejo na tem področju, zelo pomembna nevladna organizacija. Mi smo zadnjič na Ministrstvu za notranje zadeve sprejeli vse nevladne organizacije in različne nevladne organizacije so te zadeve tudi nam predstavile, predstavljale so tudi neke dobre prakse, predvsem pa prakse sodelovanja. Mi na Ministrstvu za notranje zadeve se tega zavedamo, da je pač treba ukrepati, da je treba ukrepati skupaj z nevladnimi organizacijami, ki imajo izkušnje, posebej v tem delu ravnanja z žrtvami, ko se žrtve obrnejo za pomoč na nevladne organizacije, in tukaj se že dogovarjamo, prvič, da bomo ustanovili medresorsko delovno skupino za nasilje nad ženskami, za področje femicida, nasilja v družini in pa, bom rekel, podobnih ravnanj, na katere bomo iskali širše odgovore znotraj ostalih resorjev, na kakšen način tudi pristopiti, in pa seveda z nevladnimi organizacijami, za katere želimo, da so tudi član te medresorske delovne skupine, kajti izkušnje iz tega dela so za policijo neprecenljive. Po drugi strani so se obrnile nevladne organizacije tudi na nas, da bi v izobraževalni sistem policije uvedli tudi uvedli tudi njihove izkušnje, njihove predloge. Zato se tudi tukaj pogovarjamo, da bi na določena predavanja kriminalistov, strokovnjakov s tega področja preiskovanja teh kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, pripeljali še več tovrstnih primerov in bi na tak način pravzaprav neko skupno sodelovanje med nevladnimi organizacijami in policijo napravili. Tako da, kar se tega tiče, jaz pozdravljam to vašo pobudo. Verjamem, da sem vam odgovoril, si pa tudi sam želim, da tega v družbi ni, predvsem, da je manj. Do teh zadev, do tovrstnih kaznivih dejanj moramo kot družba vsekakor imeti ničelno toleranco. Hvala lepa. Spoštovana kolegica, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. DR. TATJANA GREIF (PS Levica): Hvala za do zdaj povedano in odgovorjeno. Bi pa še vprašala sledeče. Osebe, ki se znajdejo v prostituciji, prve zlorabe navadno izkusijo že v času otroštva. Zato je nujno treba spremeniti način dojemanja, kaj prostitucija je in kako zelo škodljiva je, in si nehati metati pesek v oči, ker tu ne gre za delo, ne gre za seksualno osvoboditev družbe, pač pa izključno za zlorabo tistih, ki imajo moč nad šibkejšimi in bolj ranljivimi. Pretirana družbena toleranca do prostitucije se prenaša tudi na prostitucijo otrok in tu je zakonodaja in sistem pregona ključen pri postavljanju meril. Trgovino z ljudmi s ciljem izkoriščanja prostitucije je treba obravnavati kot kaznivo dejanje in hkrati kot obliko nasilja nad ženskami in otroki. Kako boste zagotovili proaktivno identifikacijo žrtev vseh oblik trgovine z ljudmi in spolnega izkoriščanja, zlasti otrok, in okrepili sistem za zaščito otrok? Kako boste dosegli odzivnost strokovnih delavcev policije in javnosti glede odkrivanja,

Hvala lepa. Pravzaprav ste v vaši pobudi že marsikaj povedali. Vsekakor si želimo v družbi doseči najprej to, da če družba sama zazna tovrstno ravnanje za štirimi stenami, da pravzaprav najprej pokliče na številko 113, da lahko policija sploh ukrepa. Druga zadeva je ta, da tukaj vseeno želimo prisluhniti nevladnim organizacijam, tudi zato smo jih povabili na Ministrstvo za notranje zadeve. To sodelovanje želimo z njimi imeti še toliko bolj intenzivnejše, kajti dejansko so nevladne organizacije tiste, tako kot zdaj Društvo Ključ, katerega danes omenjava, ki se na terenu pravzaprav srečujejo z različno problematiko v zvezi s tem in pri

medresorski odgovor, kje, ali je treba spremeniti zakonodajo, ali je treba narediti, uvesti neke dobre prakse v samo procesno delo policije, ali je treba pravzaprav tudi v ravnanju s temi žrtvami, kot so varne hiše, vse ostalo, kar pravzaprav zagotavljajo nevladne organizacije, še kaj storiti, in tukaj se mi zdi, da bo ravno ta medresorska delovna skupina odgovorila na ta širši aspekt teh vprašanj, katere pravzaprav tudi meni tukaj postavljate. Jaz si ne želim družbe, v kateri bomo ob takšnih kaznivih ravnanjih, ob vseh kaznivih ravnanjih gledali stran. Jaz si želim družbe, kjer bomo znali poklicati na številko 113, kjer bomo obsodili tako ravnanje. Pravzaprav si ne želim, da se o tem pogovarjamo v Državnem zboru, pa se žal moramo, kajti to je del družbe, to se nam dogaja, tega si ne želimo in vsekakor tudi s to medresorsko delovno skupino in z odgovori, ki jih bo ta medresorska delovna skupina dosegla, želimo tudi spremeniti tako

seji, v redu. Hvala lepa. Prehajamo naprej, in sicer bo kolega mag. Dean Premik postavil vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospodu Luki Mescu. Izvolite kolega. MAG. lepa. Projekt Prehod mladih se izvaja na območju celotne Republike Slovenije od 1. 12. 2017 in se je zaključil 31. 8. 2022. Projekt sta financirala Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Pri prehodu iz šole na trg dela so izvajalci skupaj pomagali kar 2 tisoč 71 mladim s posebnimi potrebami. Dejavniki, ki dodatno otežujejo pot in prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela, so pomanjkanje pozitivnih socialnih in delovnih izkušenj, manj možnosti za razvoj strategij, pomembnih za spoprijemanje s socialnimi situacijami, in kasnejšimi zahtevami delodajalcev, slaba informiranost o skritem trgu dela in delodajalcih, ki so pripravljeni na vključevanje mladih s posebnimi potrebami, ter pomanjkljive informacije o organizirani strokovni podpori za vključevanje na trg dela. Vse to lahko privede do socialne izključenosti posameznika, kar zelo močno vpliva na kakovost življenja. Zaradi vseh teh razlogov je podpora, ki jo mladim s posebnimi potrebami lahko nudimo znotraj nadaljevanja projekta, izredno pomembna. Zato je tudi nujno čimprejšnje nadaljevanje tega projekta, ki lahko pripomore k nadaljnjemu razreševanju problema prehoda mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela. Glede na navedeno me zanima: Ali so v novi finančni perspektivi predvidena sredstva za nadaljevanje projekta Prehod mladih? Kje smo z obljubljeno pripravo sistemske rešitve prehoda mladih iz šole na trg dela? Cilj projekta Prehod mladih je namreč bil reševanje problematike visokega deleža nezaposlenih oseb, skupine mladih s posebnimi potrebami ter pomoč pri prehodu iz šole na trg dela. Projekt je predstavljal obliko dodatne podpore in pomoči za mlade s posebnimi potrebami, ki so v procesu izobraževanja in spoznavajo trg dela in zaposlovanja ter vstopajo nanj. Vprašanje postavljam z željo, da se pospeši čimprejšnje nadaljevanje projekta Prehod mladih, ki nudi mladim s posebnimi potrebami prepotrebno pomoč in strokovno podporo pri prehodu iz šole na trg dela. Hvala lepa. Hvala za to vprašanje. Zdaj sem se pozanimal, kako je s tem ukrepom, in zadeva je sledeča. V prejšnji perspektivi sta bila v razpisu dva kazalnika uspešnosti. Prvi kazalnik je, koliko mladih je iz srednjih šol ali pa iz fakultet prešlo na trg dela, drugi kazalnik pa, koliko jih je nadaljevalo šolanje. Rezultati so pokazali, da je ukrep, ki je stal približno, po mojih informacijah, nimam čisto natančne številke, 400 tisoč evrov, več ali manj spodbujal zgolj nadaljevanje šolanja, se pravi, prehod iz osnovne šole v srednjo šolo pa iz srednje šole na fakultete. fakultete. V novi finančni perspektivi se ukrep nadaljuje, ampak se bo odstranil ta kazalnik nadaljevanje šolanja in se bo gledalo samo, koliko mladih si je z ukrepom uspelo zagotoviti delo po bodisi končani srednji šoli ali pa končani fakulteti. Tukaj smo zdaj. Glede na to, da smo tukaj – tisti prvi del, se pravi, nadaljevanje šolanja bomo prepustili Ministrstvu za šolstvo, mi se pa ukvarjamo z zaposlovanjem, tukaj se bo zdaj v bistvu testiralo, kako uspešen je ta ukrep, bomo pa vanj dodali tudi kazalnik, koliko mladih je po izteku evropskega financiranja ohranilo zaposlitev, ker cilj je, tako kot sami pravite, vključitev ljudi v zaposlitev, skozi to zagotovitev tem mladim s posebnimi potrebami neko dostojno in samostojno življenje in pa konec koncev opolnomočenje. V to gremo letos. In odgovor na vaše prvo vprašanje je, da, ukrep se nadaljuje, ampak nekoliko spremenjen, zdaj bo dejansko targetiran zgolj pač na prehajanje mladih na trg dela, in drugič, poskušali bomo sistematično zagotoviti, s testnim obdobjem z evropskimi kohezijskimi sredstvi, politike, ki bodo zagotavljale, da mladi s posebnimi potrebami tudi po preteku evropskih sredstev redno dobijo zaposlitve.

je zelo simptomatično, ker zaposlovanje mladih je le prvi korak za njihovo vključitev na delo, drugi korak pa je, da ti mladi zadržijo to zaposlitev. Tukaj bo zelo pomemben tako imenovan follow-up in spremljanje cele situacije in na koncu tudi analiza, ki pač pripomore k nadaljnjim korakom pri reševanju te zelo pereče problematike. Jasno je, da je zelo pomembno, da je zaposlitev teh mladih trajna in uspešna tako za zaposlenega mladega s posebnimi potrebami kot jasno tudi za zaposlovalce. Tukaj je treba pač poiskati sinergije. Hvala. Hvala lepa. Želi minister odgovoriti? Ne. V redu. Gremo naprej, kolega Milan Jakopovič bo zastavil vprašanje ministru za zdravje, gospodu Danijelu Bešiču Loredanu. Izvolite, kolega. Hvala lepa za besedo. Spoštovani minister, postavil vam bom vprašanje v zvezi s prenosom lastniškega deleža stavbe Zdravstvenega doma za študente v Ljubljani. Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani je unikat med slovenskimi primarnimi zdravstvenimi ustanovami, saj je edini zdravstveni dom, ki ga je ustanovila država, mislim, da leta 1992. Kot ločena enota Zdravstvenega doma Ljubljana, je bil na svojo trenutno lokacijo, Aškerčevo ulico 4, preseljen leta 1984, z osamosvojitvijo pa je tudi postal samostojni javni zavod. Leta 2017 je bila v teku pripojitev Zdravstvenega doma za študente Zdravstvenemu domu Ljubljana. Ta želja je na Mestni občini Ljubljana najbrž živa še od takrat, in sicer v izhodišču, da je Zdravstveni dom Ljubljana dolžan svojemu javnemu zavodu zagotavljati prostore za izvajanje dejavnosti. Postopek je bil po masovni mobilizaciji študentov, zdravniške stroke, zaposlenih v zavodu ter vodstva zavoda na srečo zaustavljen. V tistem času jim ni uspelo predstaviti strokovnih argumentov, zakaj bi bila takšna pripojitev nujna, obstajala pa je bojazen, da se zdravstveni dom za študente ukine, študente pa napoti v obstoječe kapacitete Zdravstvenega doma Ljubljana. Ponovno se dodatno zapleta in odpira to vprašanje v času, ko želi država obnoviti in energetsko prenoviti ter adaptirati stavbo, a je brez soglasja Mestne občine Ljubljana in tega ne more sprovesti. Država namreč ni edina lastnica prostora, v kateri se nahaja zdravstveni dom za študente, 23 % stavbe na Aškerčevi cesti 4 je v lasti Mestne občine Ljubljana. Tu je potrebno dodati, da pogovori o prenosu lastniškega deleža stavbe z MOL na državo in posledično na Zdravstveni dom za študente potekajo že dalj časa in vprašanje ostaja nerešeno. V zvezi s tem me, spoštovani minister, zanima: Kakšno je vaše stališče glede statusa zdravstvenega doma za študente Univerze v Ljubljani? Ga zagovarjate kot samostojni zavod v lasti države ali pripojenega k Zdravstvenemu domu Ljubljana? Kje so trenutno pogovori glede tega z Mestno občino Ljubljana? V končni fazi pa je to vprašanje močno povezano tudi s tem: Kdaj bo dokončana energetska prenova stavbe na Aškerčevi 4 in kje bodo študenti Univerze v Ljubljani imeli zdravnika?

od 1. junija dalje ni niti v enem stavku bilo rečeno, da bi kakorkoli prenašali dejavnost zdravstvenega doma na Aškerčevi 4, ki je bil ustanovljen zato, da se organizira zdravstveno varstvo študentom. Nikjer ni bilo to omenjeno. Nasprotno. Strokovna direktorica in direktorica zdravstvenega doma sta bili na ministrstvu, ustanovitelj je Ministrstva za zdravje. Vemo, kako ambulanta poteka, in pogovarjali smo se, da nam predočijo program razvoja te inštitucije kot samostojne institucije v obstoječih okvirih, ki jo imajo, predvsem v luči tega, da imajo v ambulanti za študente, se pravi na nek način ambulanto družinske medicine z opredeljenimi pacienti, ki niso samo študenti, tukaj iščemo rešitev, kako bomo to zadevo izpeljali in ustrezno uredili. Drži, za energetsko sanacijo prostorov na Aškerčevi 4 je že narejen DIP, v bistvu je vse kristalno jasno. Kar pa seveda ni jasno v tej luči, je to, kako bomo prišli do konsenza Mestne občine Ljubljana, ki je 23 % lastnica tega deleža, seveda izvajajo tudi oni tam dejavnost.

povratno informacijo Mestne občine Ljubljana, kako bi to stvarno premoženje bodisi odkupili oziroma ga zamenjali. Vemo namreč, da Zdravstveni dom Ljubljana tudi v teh prostorih izvaja nekatere dejavnosti. Želja ustanovitelja je ta,

stavbo bi energetsko prenovili in bi poiskali možnosti za razširitev izvajanja varstva študentov, tudi tujih študentov in tudi nenazadnje zaposlenih tujcev, tujih profesorjev na Univerzi v Ljubljani. Če lahko na kratko pod črto – mi si prizadevamo, da bi prišli do preostalega 23-odstotnega deleža, da bi stavbo prenovili in da bi nadgradili obstoječo varstvo študentov v prostorih Aškerčeve 4 in da bi pravzaprav našli tudi pot, kako bi te paciente, ki so že opredeljeni in ki niso študenti, nagradili, da bi tako tudi izboljšali varnost študentov, ki jo potrebujejo. Namreč, ta ustanova je bila ustanovljena zato, da so študenti, ko potrebujejo zdravstveno pomoč, oskrbljeni tudi na področju duševnega zdravja, potem se je skozi čas razvilo, žal je prišlo do tega, da se lahko v tej ambulanti pacienti tudi opredeljujejo, kar ni bil prvenstveni namen. Sedaj moramo najti način, kako poskrbeti za vse paciente, te, ki so se že opredelili, ustrezno to zadevo seveda pravno-formalno izpeljati in poskrbeti, da bodo imeli tudi naprej študentje, tuji študentje, pa tudi tuji profesorji ustrezno zdravstveno varstvo v stavbi, katere ustanoviteljica bo stoprocentno država in bo stavba prenovljena čim hitreje, kot bo to možno.

odvisne od tega, na koga se človek obrne oziroma posluša. Enkrat se pač v javnosti pojavljajo informacije, da pogovori tečejo. Radiu Študent je mestna občina odgovorila, da bo glede prenosa solastništva ravnala skladno z željo države, spet drugič je Mestna občina Ljubljana ljubljanskim mestnim svetnikom odgovorila, da za prenos lastništva nimajo interesa in da ne odstopajo od zahteve, da se zdravstveni dom za študente ponovno pripoji Zdravstvenemu domu Ljubljana. bi lahko pomenila, če lahko malce špekuliram, posledično tudi ukinitev ter razporeditev študentov in študentk po zdravstvenih domovih v Ljubljani, s čimer bi le-te samo še dodatno obremenili in podaljšali čakalne vrste na eni strani, bolj verjetno pa, da vsi študenti, ki sicer prebivajo v Ljubljani, sploh ne bi bili več upravičeni do osebnega zdravnika v Ljubljani, saj se v mestni občini pojavljajo tendence, da bi izbiro osebnega zdravnika omejili na občino stalnega bivališča. Centralizirati zdravstveni dom za študente pod občino, ki se poskuša iz svojih organizacijskih problemov izkopati z osredotočanjem izključno na občane in ne na vse ljudi, ki v občini živijo, kljub temu, da ravno zaradi tega dejstva mestne občine obravnavamo drugače kot obstale, bi bila po mojem mnenju katastrofa. Spoštovani minister: Ali na koncu vseeno pričakujete, da bo izveden prenos lastništva iz MOL na državo in kdaj bi se to lahko zgodilo?

Ustanoviteljica je država in pot tega doma za naprej je v očeh države kot ustanoviteljice jasna. Ta dom je bil ustanovljen zato, da poskrbi za varnost in zdravstveno varstvo študentov in tako bo tudi ostalo. Točka B, mi smo dali tudi uradni zahtevek na MOL zato, da vidimo, kako lahko teh 23 % država pridobi, bodisi z odkupom bodisi z neko zamenjavo. Sedaj čakamo odziv MOL, intenzivno se seveda z MOL tudi pogovarjamo. Osebno pričakujem, da bi v najkrajšem času, potencialno še v tem letu, prišlo do tega, da postane država lastnica preostalih 23 % in da gremo v neko celovito energetsko obnovo, prenovo tudi ambulant, kjer bi Zdravstveni dom za študente pridobil prepotrebne prostore za področje duševnega zdravja. Tukaj se vidi, da se te potrebe intenzivno večajo in na ministrstvu intenzivno delamo na tem.

V zadnjih nekaj mesecih je prišlo do prave eksplozije odpiranja zdravniških biznisov. Samo do konca meseca februarja je svoj espe na novo odprlo 38 zdravnikov, odprlo se je tudi dodatnih 6 zdravniških deoojev, številka sledi odprtim 118 espejem v preteklem letu. Trend pospešenega odpiranja espeja je zaskrbljujoč. Vsi ti espeji se v zdravstvu odpirajo bistveno hitreje, kot so se v preteklosti. En del razlogov gre zagotovo iskati pri interventnem zakonu iz prejšnjega poletja, ki je zasebnikom obljubil praktično neomejeno financiranje, v kolikor se čakalne dobe ne bodo primerno skrajšale. In jasno, sedaj se zdravniški lobi pospešeno pripravlja na naslednji krog privatizacije zdravstva, v pričakovanju javnega financiranja iz naslova interventnega zakona odpirajo raznorazne zasebne pravne oblike, kjer in kakor to le lahko storijo. Med vrečo javnega denarja in zasebnimi transakcijskimi računi pa stoji 31. marec in odločitev Vlade Republike Slovenije, kot pravi 15. člen že omenjenega interventnega zakona. Glede na to, da kakšnih posebnih ukrepov za zaščito javnega zdravstva do zdaj nismo bili deležni, kot poslanke in poslanci tudi ne razpolagamo s kakšno analizo o izvajanju interventnega zakona oziroma o skrajševanju čakalnih dob, ta 31. marec se pa nezadržno približuje, me, gospod minister, zanima: Ali bo Vlada ugotovila, da so se čakalne dobe primerno skrajšale oziroma zakaj se te čakalne dobe niso primerno skrajšale? Da pobrskamo še po rokih. Kako bo dodatno financiranje zdravstvenih biznisov, v osnovi dvoživk, ki že zdaj delajo znotraj zdravstvenega sistema, s kakršnim koli dodatnim javnim financiranjem pri tem pomagalo? Odsotnost nekih analiz oziroma odsotnost razpolaganja s temi analizami v neki širši javnosti je, to izpostavljam čisto podredno, dodatno problematična iz že obstoječega naslova neomejenega financiranja zasebnikov koncesionarjev iz javnih sredstev po interventnem zakonu, se že zdaj po določenih poročilih in primerih, ki se vrtijo v medijih, da sklepati, da prihaja do odliva javnih financ k zasebnikom, skupaj s tem odlivom pa gredo tudi kadri, čeprav to namen interventnega zakona naj ne bi bil. Hkrati je pa v tem interventnem zakonu kot je bil sprejet, določba, da se postopek financiranja zasebnikov koncesionarjev zaustavi, v kolikor se ugotovi, da je prišlo do kakršnih koli zlorab oziroma do masovnega odliva

Zavod za zdravstveno zavarovanje je 7. 2. dal poročilo o izvajanju ukrepa iz prvega odstavka 15. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema. Podatki so javno objavljeni in v bistvu kažejo na dejstvo, ki ga tudi danes ugotavljamo, pa ga bom na kratko samo poskušal povzeti. V letu 2022 je bila dejavnost akutne bolnišnične obravnave, se pravi njena realizacija, višja samo pri šestih od osemnajstih izvajalcev.

nad planom so bile še štiri bolnišnice, Ptuj, Postojna, Trbovlje in Jesenice. Ostale bolnice so bile pod planom do 10 %, devet bolnišnic celo manj, od tega najmanj bolnišnica Sežana, ki je bila pri akutni bolnišnični obravnavi na 60,72 % plana. V primerjavi s koncesijo vsi koncesionarji pod planom, razen treh koncesionarjev, ki so bili nad planom. Kar se tiče

prav tako je enak trend pri vseh ostalih dejavnostih, kot so alergologija, slikovna diagnostika, ginekologija, kjer pravzaprav ni nikjer videti, da bi bila pri izvajalcih s koncesijo realizacija bistveno boljša kot je bila realizacija v bolnišnicah. Torej, pod črto, gre za dejstvo, da sicer v letu 2022 ni prišlo do polne realizacije. Prav tako je bilo za leto 2022 jasno napisano iz poročila,

storitve povečale, vendar še ne dosegamo izvedenih storitev za leto 2019. Podatki za januar in februar bodo znani sedaj v najkrajšem času. Analiza do 31.

kar se pa seveda kaže in tisto, kar je, da čakalne dobe ostanejo linearne, se ne zmanjšujejo. Zakaj se ne zmanjšujejo? Zato, ker se na primarni ravni prav tako dviguje število obravnav in povečuje število napotitev. Če gledamo, koliko je bilo neobravnavanih pacientov v letih 2020 in 2021, je ta val, ki je podoben v celi Evropi, se nam pač te čakalne dobe ne uspejo krajšati. Mi računamo, da v kolikor se bo storilnost ali pa število storitev dvignilo na raven iz leta 2019 in bo tudi napotitev nekako ostala enaka, bi verjetno v drugi polovici leta 2023 prišlo do skrajšanja nedopustno dolgih čakalnih dob. Hvala lepa. Spoštovani kolega, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. MIHA KORDIŠ (PS Levica): Predsedujoča, hvala za besedo in vam, gospod minister, za podane odgovore. Se pravi, če prav razumem, se v tem trenutku oziroma v zadnjih nekaj mesecih trend skrajševanja čakalnih dob sicer ne ne kaže, ampak to je zaradi, kot pravite, dviga storilnosti našega zdravstvenega sistema, ki se počasi pobira iz koronskega obdobja, če ravno ne moremo govoriti o tem, da bi dosegli obseg storilnosti iz leta 2019. Skratka, tu se nam, kot pravite, kaže določena raven okrevanja, da čakalne vrste linearno vztrajajo pri dvigu storilnosti in obsežnejše obravnave pacientov, bi sam tolmačil kot pozitiven znak in zagotovo kot nek trend, ki ne napotuje k temu, da bi se aktivirali ukrepi iz 15. člena interventnega zakona, ki bi poskrbeli za dodatno točenje javnega denarja v raznorazne zdravniške biznise, espeje, deooje, tudi te, ki se prav ta hip odpirajo. Zato me znova zanima: Kaj se namerava 31. 3. predlagati Vladi? Ali se odpre financiranje iz interventnega zakona za čiste zasebnike ali ne? Hvala. Hvala lepa. Spoštovani minister, imate besedo za dopolnitev odgovora. kjer je trend čakajočih tak, da ga ne bo, bomo morda odprli, vendar ne tako, kot vi pravite, zdravniškemu lobiju in espejem in ne vem čemu, ampak odprli bomo zasebnim izvajalcem, ki imajo svojo mrežo, svoje kadre, svoje prostore pod popolnoma enakimi pogoji, kot to počno izvajalci v javni zdravstveni mreži, ampak vendarle moramo vsi skupaj počakati. Vidimo, koliko časa traja, da Zavod za zdravstveno zavarovanje poda objektivne podatke, ti podatki niso ažurirani, ampak potrebujejo en mesec. Mi se bomo osredotočali na osnovi tistega, kar se je dogajalo januarja in februarja. Prav tako bomo te podatke predstavili in preden se bo Vlada kakorkoli odločila, sprejeli skupaj. Mislim, da je popolnoma nepotrebno kar tako razlagati, da se bo odprlo nekomu, ki ustanavlja espe čez noč, zato da bi lahko prišel do javnega denarja. Torej, kdor ni imel dejavnosti, ki je tekla že nekaj let, kdor nima svojega kadra, kdor nima svojih prostorov in te dejavnosti ni opravljal in kriteriji, kako bi se lahko zasebni izvajalci vključili, bodo popolnoma jasno določeni. Gre pa za to, da bomo imeli tudi kriterije, kdaj, katera je tista in vse to bomo predstavili takoj v prvem tednu aprila. Hvala lepa. Prehajamo na drugi krog vprašanj poslank in poslancev, in sicer bo najprej kolegica Iva Dimic zastavila vprašanje ministru za naravne vire in prostor, gospodu Urošu Brežanu. Izvolite, kolegica Dimic. IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa, spoštovana predsedujoča. Spoštovani minister. Ministrstvo za naravne vire in prostor je poslalo v javno obravnavo predlog Uredbe o programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023–2028. Namen programa je zagotavljanje ugodnega stanja ohranjenosti evropsko pomembnih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov. Med kmeti pa se je pojavila zaskrbljenost,

Veliko jih ni bilo seznanjenih, da bodo morali letos glede na predlog uredbe na določenih travniških površinah obvezno upoštevati nove omejitve pri kmetovanju. Med drugim gre za prepoved paše, prepoved gnojenja, poznejši datum prve košnje na Barju šele po 1. avgustu. Posledično bo prišlo do tega, da bodo kmetje lahko ob ves prihodek, pridelava lokalne domače hrane pa bo še manjša. V obrazložitvi ste že zapisali, da je ta ukrep potreben, ker se je stanje travniških vrst in habitatnih tipov v zadnjih 20 letih na delu Ljubljanskega barja močno poslabšalo, zato je Evropska komisija proti Republiki Sloveniji uvedla predsodni postopek. Republika Slovenija je bila tako dolžna odreagirati z vključitvijo plačila Natura 2000 in z uvedbo režima. Zanima me: Ali ste pri pripravi in vsebini uredbe obvestili tudi tudi lastnike zemljišč na Ljubljanskem barju in Planinskem polju? Ali ste pri pripravi uredbe upoštevali omejevanje lastninske pravice kmetov? kmetov? Kako je z odškodninami za kmete, če vemo, da je prva košnja šele po 1. avgustu praktično neuporabna, ker so sušna obdobja vedno daljša, kmetje pa so lahko lahko tako ob praktično vso košnjo oziroma posledično ob krmo in tudi ves dohodek oziroma morajo doplačevati za krmo? Ker so nekatere kmetije ekološke in morajo za svoje živali zagotoviti pašo, pašo, se pravi izpust, me zanima: Ali ste vzeli v obzir, da lahko pride do zmanjšanja števila rejnih živali in celo do izginjanja habitatov?

Hvala lepa, predsedujoča, za besedo in hvala poslanki Dimičevi za to vprašanje. Res je. Od 23. februarja do 25. marca imamo Program upravljanja območij Natura v javni razgrnitvi prejšnji teden smo skupaj s sodelavci opravili tudi javno razpravo na to temo. Veliko kolegov poslancev se je name obrnilo s podobnimi skrbmi, kot jih izražate vi tukaj, in obrnil sem jih na javno razpravo in verjamem, da bodo lahko vsi, ki jih te stvari skrbijo, do 25. svoje pripombe ali pa svoj strah tudi izrazili in da bomo pri obravnavi teh pripomb seveda poskušali iskati konstruktivne rešitve. Najprej naj povem, da sta Ministrstvo za naravne vire in prostor in Zavod za varstvo narave v zadnjih treh letih oblikovala predlog tretjega programa upravljanja območij Natura za obdobje od 2023 do 2028. Ta program je bil pripravljen v sodelovanju s strokovnjaki za vrste in habitatne tipe, predstavniki varstva narave, gozdarstva,upravljanja z divjadjo, kmetijstva, upravljanja voda in ribištva, nadzora ter varstvo kulturne dediščine. V pripravo so bili aktivno vključeni tudi Ministrstvo za kmetijstvo, Kmetijsko gozdarska zbornica, kmetijsko gozdarski zavodi Ptuj, Ljubljana in Nova Gorica. Stanovske organizacije kmetov so v pogovore o sprejemanju režima za plačila Natura 2000 na delih območja Ljubljansko barje in Planinsko polje vključene od leta 2019. Nazadnje so razprave o tem potekale ob sprejemu Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, kjer so določeni tudi obsegi površin, ki morajo biti na teh dveh območjih vpisani v ta plačila. Naj tu povem, da kot ministrstvo zelo dobro sodelujemo z Ministrstvom za kmetijstvo in se tudi dobro zavedamo, da skupna kmetijska politika ne samo stremi k večji pridelavi hrane, k večji samooskrbi, ampak mora na drugi strani zagotavljati tudi okoljske cilje in cilje biotske raznovrstnosti. Na Ljubljanskem barju se zemljišča nahajajo znotraj prve varstvene cone Krajinskega parka Ljubljansko barje, s čimer so lastniki seznanjeni od leta 2008.

Kmetje, ki so prejemniki kmetijskih plačil, so za izpad prihodka zaradi varstvenih režimov za doseganje ciljev območij Natura 2000 upravičeni do plačila, ki se zagotavlja prek intervencije plačila Natura 2000, Strateškega načrta skupne kmetijske politike do leta 2027. Višina plačila znaša za Planinsko polje 389 evrov na hektar in za Ljubljansko barje 663 evrov na hektar, za leto 2023. Tisti, ki niso prejemniki sredstev Strateškega načrta skupne kmetijske politike, pa imajo možnost zahtevati odškodnino pod pogoji in v postopku, določenem v Zakonu o ohranjanju narave. 28. člen zakona namreč določa, da so do odškodnine upravičene fizične in pravne osebe, ki se jim zaradi omejitev in prepovedi iz tega zakona ali na njegovi podlagi izdanih aktov o zavarovanju bistveno poslabšajo obstoječi pogoji za pridobivanje dohodka in tega ni mogoče nadomestiti z dovoljeno dejavnostjo v okviru varstvenih režimov oziroma razvojnih usmeritev na zavarovanih območjih. Glede vprašanja o zmanjšanju števila rejnih živali in izginjanju habitatov pa odgovarjam takole. Ekološke kmetije na površinah, ki so predlagane za vstop v režim plačila Natura 2000, ne bodo mogle več izvajati paše in zato na njih ne bodo mogli uveljavljati ukrepa dobrobit živali iz strateškega načrta. Na vseh ostalih površinah, ki jih imajo v upravljanju, pa ta ukrep lahko uveljavljajo in tudi obdržijo rejne živali. Habitate, ki so podvrženi omejitvi rabe, je še vedno možno obdelovati s košnjo. Takole bi pa zaključil z mojim odgovorom in mogoče primeren čas, da tudi pozovem vas, pa tudi tiste, ki nas spremljajo, da izrabijo še teh 5 dni javne razgrnitve in svoje pripombe pošljejo na Ministrstvo za naravne vire in prostor. Z vso skrbjo jih bomo Čas, spoštovani minister. Hvala. Spoštovana kolegica, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Hvala lepa za prvi del odgovora. Seveda, tudi občina Cerknica je že poslala dopis, pa tudi ostali kmetje. Naj povem, da je kmete na področju Notranjske, Cerknica, Bloke prizadel tudi ukrep za ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja, pa tudi mokrišča, z letom 2024, ki se pripravlja. Ohranjanje narave, vsi se strinjamo, je potrebno, ne sme pa Natura 2000 postati pokopališče slovenskega kmeta. To je zahteva, bom rekla, notranjskih kmetov in verjetno kmetov, ki živijo ob Ljubljanskem barju. Vaši odgovori, gospod minister, žal nakazujejo, dabo dabo še tisto malo kvalitetne rodovitne zemlje zaradi tega ukrepa ostalo neobdelane, seveda govorim o zaraščanju, in se mi zdi, da oziroma me zanima, če se pri sprejemanju ukrepov zavedate, da bo opuščanju kmetovanja sledilo še zaraščanje površin, nenazadnje tudi slabšanje socialno-ekonomskega položaja teh kmetov in teh družin, prebivalstva, in kar se mi zdi največja škoda, če smo vedno govorili o lepo obdelani krajini, ki jo imamo v Sloveniji, ki jo lahko ponudimo tudi v turistične namene, tudi nepovratno spreminjanje krajine. Zanima me: Kdo je pripravil strokovno podlago za sloje, ki so ki so uvedeni, in kateri kriteriji so se upoštevali pri tej strokovni podlagi? Ali so bile v zadnjih petih letih opravljene analize stanja na terenu na vseh teh področjih? Moram še enkrat poudariti, območje Bloške planote, 2

Hvala za tale dodatek. Moram vam priznati, da specifične situacije na Blokah ne poznam. Lahko vam zagotovim, tako, kot sem prej povedal, da se tudi ukrepi za upravljanje območij Natura usklajujejo z Ministrstvom za kmetijstvo. Ti pogovori so konstruktivni in taki bodo tudi naprej. Prav tako se bomo pa resnično potrudili in seveda prisluhnili tistim pripombam, ki bodo zdaj prišle, tudi temu, kar ste vi povedali, in poskušali iskati rešitve. Gotovo ni nikomur v interesu, da krnimo možnost samooskrbe, gotovo ni nikomur v interesu, da z ukrepi, ki naslavljajo biotsko raznovrstnost, varovanje narave, povzročamo socialne težave. Prav temu so namenjene tudi spodbude oziroma odškodnine in v tej smeri bomo gotovo šli. Na drugi strani imamo tudi zahteve, ki prihajajo iz Evropske komisije. Najbrž tudi veste, da je bil Strateški načrt skupne kmetijske politike potrjen pod pogoji, da zagotavlja tudi okoljske cilje, da zagotavlja tudi cilje biotske raznovrstnosti in temu ter iskanju kompromisov pri doseganju vseh teh ciljev bomo posvetili veliko energije, toliko, kot bo potrebno. Hvala lepa. Res je. Kar se tiče zadev Nature 2000 in vseh sprememb, ki prihajajo na podeželje, in omejitev za neko normalno kmetovanje za samooskrbo, mislim, da je potrebno pogledati v luči, seveda, kaj se dogaja, nenazadnje tudi s tem ohranjanjem travinja. Kmetje pravijo, da bodo enostavno primorani opustiti kmetovanje, ker tista njiva, ki do letos ni bila preorana, tudi če je vzeta v kolobar,

subvencijo kolobar in če ti nimaš dovoljšnega števila njiv, tega kolobarja ne moreš izvajati. In nenazadnje, ta mokrišča, Bloška planota, hrib pa je zajet v mokrišče, kjer ni nobenega mokrišča. Skratka, potrebna je revizija vrisanih območij ter uskladitev z dejanskim stanjem. Jaz upam, da boste to tudi po končani razgrnitvi, se pravi, čez dobrih pet dni bili bili pripravljeni izvesti, ker nekaj je, kar se nariše na papir, nekaj pa je, kakšno je dejansko stanje v naravi in se mi zdi, da

Kot zadnji bo vprašanje zastavil kolega Aleksander Reberšek, in sicer ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospodu Luki Mescu. Spoštovani kolega, imate besedo. Izvolite. lepa za besedo, spoštovana predsedujoča. V vaši vladi je veliko govora o nekih reformah na vseh področjih, zdravstveni reformi, govori se o šolski reformi, zadnje čase poslušamo o davčni reformi, veliko je nekega govora, do realizacije pa enostavno ne pride. Vsepovsod se večinoma samo govori. Tudi o pokojninski reformi, kjer zaenkrat nimamo še nobenih nekih vsebinskih informacij. Ne želim si, spoštovani minister, da bi ta vlada varčevala na upokojencih, na vseh tistih, ki so 40 let trdo delali in pa garali. Naj poudarim, da za nastale težave, ki so nastale na področju pokojnin, sigurno niste krivi vi, ker ste pokojninski sistem podedovali, dejstvo pa je, da z vašo funkcijo prevzemate vso odgovornost, kako bo ta sistem bolj vzdržen in kako bodo pokojnine bolj dostojne. Naj vam osvežim spomin, kaj smo počeli v vladi, v kateri je bila tudi Nova Slovenija. Upokojencem smo polagali posebno skrb, dvignili smo najnižje invalidske pokojnine, dvignili smo zajamčene pokojnine, dvignili smo kmečke pokojnine, da ne omenjam vseh dodatkov upokojencem, kjer smo tistim, ki imajo najmanj, najbolj pomagali in dali največ. Takrat sem izjavil, da je sramotno, da nekdo, ki je zdrav, sposoben za delo, prejme več kot nekdo, ki ne more delati, ki prejema invalidsko nadomestilo oziroma invalidsko pokojnino. Spoštovani minister, vi si morate prizadevati, da bo čim več naših državljanov delalo, da se bo na ta način nabralo tudi več denarja za pokojninsko blagajno in da bodo pokojnine čim višje, ne pa da v tej državi nagrajujemo tiste, ki ne želijo delati. V javnosti so zaokrožile tudi vaše informacije, izjave glede pokojninske reforme. Dejali ste, da bi moral biti cilj pokojninske reforme predvsem povečanje solidarnosti sistema, da želite nasloviti tako neenakosti v pričakovani življenjski dobi kot neenakosti v višini višini pokojnin, to so vaše izjave. Ali lahko pričakujemo, da bodo imeli upokojenci z različnimi plačami enake pokojnine? Se pravi, da boste v isti koš vrgli tiste, ki so trdo garali 40 let, kakor tiste, ki so recimo delali samo 10 let. Ali želite, da bi se celotna masa denarja za pokojnine razdelila vsem enako? Oziroma, če povem drugače: Ali ste za to, da se dvig pokojnin dvigne v odstotkih ali v enakih zneskih, ali eno ali drugo? Hvala.

Skrajni rok, do katerega moramo uveljaviti pokojninsko reformo, je 1. 1. 2025, se pravi, imamo zdajle dobro leto in pol časa, da se kot družba temeljito pogovorimo o tem, kakšen pokojninski sistem bomo imeli. imeli. Jaz se popolnoma strinjam z ugotovitvijo, ki ste jo vi dali na začetku, da je ta, ki ga imamo, daleč od optimalnega. Imamo praktično 60 % ljudi, ki so pod trenutnimi minimalnimi življenjskimi stroški, kar pomeni pokojnina manjša od 823 evrov, tam je v resnici večina trenutnih upokojencev, in samo 20 % upokojencev ima pokojnino večjo od 1040 evrov neto. Mislim, da to veliko pove o tem, kakšen sistem imamo in kakšne pokojnine ustvarja. Še hujše, kar mu jaz očitam, je to, da se je v zadnjih letih zaupanje vanj toliko načelo, da če vprašate mojo generacijo, vašo generacijo ali pa mlajše, ki se bomo upokojevali po letu 2050, vam bo marsikdo rekel, pa saj, a bom jaz pokojnino sploh dočakal. Tako da, kar bi jaz želel s to pokojninsko reformo narediti, je, v prvi vrsti povečati zaupanje v sistem, kar pomeni, da ga ne bomo uvajali tako, da si bomo nekaj izmislili v kabinetu ministra in pač šli na silo, ampak bomo o njem opravili široko javno razpravo. Se pravi, o vprašanjih, ki ste jih načeli, bomo imeli široko javno razpravo in poskušali ustvarjati javni konsenz, da dobimo rešitve, za katerimi bomo pač kot državljani, kot narod stali, ker mislim, da je to temelj, če hočemo imeti sistem, v katerega bomo zaupali, v katerega bomo plačevali in ki nam bo konec koncev potem dal tudi boljše rezultate, kot nam jih daje trenutni. Zdaj, če grem malo bolj konkretno. V Evropi imamo različne sisteme. V srednji Evropi imamo več ali manj pač take, kot jih poznamo v Sloveniji, se pravi tako imenovani Bismarckov sistem, kolikor vplačaš, v takem odstotku boš pač dobil pokojnino. Večina držav, če gledamo Avstrijo, Nemčijo in podobno, je zraven zgradila še drugi steber, neke minimalne zneske, pač kaj mora biti minimalna pokojnina, ki ti omogoča dostojno življenje. To mislim, da je sistem, okrog katerega bi se bilo treba tudi pri nas pogovarjati in okrog njega ustvarjati konsenz. Neka bolj radikalna varianta obstaja na severu Evrope. Mislim, meni osebno je všeč, ampak je pa vprašanje, ali bi bila slovenska javnost zrela za kaj takega. Na Islandiji ali pa na Danskem ti država izplača nek, recimo temu, upokojenski temeljni dohodek, pri nas bi bil lahko, ne vem, v znesku minimalnih življenjskih stroškov, potem je pa zraven drugi steber. Drugi steber investira. Lahko bi investiral pri nas recimo polovico sredstev v razvojne projekte, kot je zeleni preboj, stanovanja, prek državnih obveznic in potem vplačane prispevke izplačuje z obrestmi. Na ta način bi lahko v splošnem dosegli bistveno višje rezultate, kot jih dosega trenutni sistem. Problem pa je seveda, kako iz trenutnega preiti v tisti sistem, ki ga opisujem. V vsakem primeru pa je moja ambicija, da revščino med upokojenci izničimo, se pravi, da pragove postavimo tako visoko, da nihče ne bo reven. Je pa seveda jasno, da če hočemo imeti sistem, v katerega bodo ljudje vplačevali in v katerega bodo ljudje zaupali, mora ta seveda tudi odražati odražati razmerje med tem, koliko si vplačal in koliko iz njega dobiš. Se pravi, ta balans bomo iskali med recimo temu ekonomičnostjo sistema in solidarnostjo. Trenutni sistem pa je pomanjkljiv, prvič na ravni solidarnosti, ker pokojnine, ki ste jih prej naštevali, invalidske, kmečke in tako naprej, so naravno sramotne. Od teh 300, 400 evrov se v Sloveniji na žalost pač ne da živeti, kaj šele dostojno živeti. Po drugi strani je pa splošna raven pokojnin prenizka, tako da se bo treba pogovarjati o dopolnitvah tega sistema na tej ravni, se pravi dodaten steber, da bomo lahko povečali

vsem enako ali v odstotkih. Na to mi niste dali odgovora. Bi vam pa rad predstavil en primer iz občine Braslovče, kjer sta se dva upokojenca obrnila name in poglejte, kaj imamo. Gospod se je upokojil leta 2009. Pokojnino je imel 956 evrov, ob njegovi upokojitvi je imela njegova žena pokojnino 480 evrov. Razlika med njunima pokojninama je bila 476 evrov, ko sta se oba upokojila. Zdajšnja pokojnina gospoda je tisoč 268,75, ženina pa 655,05. Se pravi, med njegovo pokojnino in ženino pokojnino je po 14 letih 613,7 evrov razlike. Torej ima zdaj po 14 letih ta gospod 137,7 evrov višjo pokojnino, čeprav ne plačuje več v pokojninsko blagajno, prav tako pa tudi žena ne plačuje več v pokojninsko blagajno. Sedanji sistem je takšen, da je krivičen za tiste, ki imajo najnižje pokojnine. Ta sistem tiste, ki so revni, dela na dolgi še bolj revne, to je matematični izračun, to tudi pove. Zanima me: Kaj bo nova pokojninska reforma prinesla novega na tem primeru, ki sem vam ga predstavil? Vi ste rekli, sem si zapisal, da bo široka javna razprava, kjer boste iskali nek javni konsenz, da dobimo rešitve, za katerimi bodo upokojenci tudi stali.

Mladi, aktivni vplačniki in upokojenci morajo biti z njim zadovoljni, zato pravim, da bom iskal širši konsenz. Se pa tukaj absolutno strinjam z vami. Mi imamo sistem, kjer se pokojnine usklajuje odstotkovno, kar pomeni naslednje. Če imaš dva tisoč evrov pokojnine in je uskladitev, ne vem, 3-odstotna, boš dobil 60 evrovvišjo pokojnino. Če je tvoja pokojnina 500 evrov, boš pa dobil 15 evrov višjo pokojnino. V smo tudi ves čas stali na tem stališču, da bi se morale pokojnine usklajevati v absolutnih zneskih, vsak bi moral dobiti 50 evrov, ne pa en 15, drugi pa 100, se na ta način, kot pravite, razlike med upokojenci potem, ko se upokojijo, samo povečujejo. Tako da, moje stališče tukaj je zelo jasno. Usklajevanje pokojnin mora biti v absolutnih zneskih, ne v odstotkih. Spoštovani kolega, imate besedo za postopkovni predlog. Izvolite. ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): Ja, po drugi strani pa je seveda tudi res, da je nekdo delal dlje časa, nekdo je delal za višjo plačo, plačeval višje prispevke in tako naprej. Ampak kakorkoli potegnemo črto, kdor je v življenju delal ali pa kdor ne more delati, mora država država poskrbeti za to, da ima dostojno pokojnino. Mi imamo, ne vem, socialna država je za mene taka, da pomaga tistim, ki ne morejo delati, ne pa tistim, ki ne želijo delati. Konec koncev imamo mi tudi, ne vem, 20 tisoč ljudi na denarni socialni pomoči, ki so povsem zdravi, ki bi lahko delali, pa ne želijo delati. Pa dobro, vrnimo se nazaj. Mi smo pred Državnim zborom spremljali proteste upokojencev. Verjamem, da ste bili seznanjeni. Mi smo v času naše vlade res ogromno pozornosti posvečali tudi upokojencem in smo jim res dali prenekatere dodatke, dvignili najnižje pokojnine, kar sem tudi prej prej povedal. Z raznimi solidarnostnimi dodatki smo pomagali tistim, ki imajo res najnižje pokojnine in to ne samo enkrat, ampak tudi večkrat, saj upokojenci to sami vedo. Vi pa ste recimo v času te vlade upokojencem, recimo tistim, ki prejemajo 500 evrov pokojnine, dali, niti ne morem reči, dodatek, ampak ste dali dva bombončka decembra in januarja v višini 4,5 %, se pravi, da so ti upokojenci, ki imajo 500 evrov pokojnine, dobili 22 evrov Za primerjavo, tako, kot ste sami prej povedali, glede na tiste številke, neka Svetlana Makarovič je dobila par 100 evrov na račun tega in jaz mislim, da se bo treba, spoštovani minister, tukaj pa res izdatneje potruditi. Na vse to pa vpliva še draginja in nekateri upokojenci so zelo revni, resnično jim je treba pomagati. Konec koncev vas je na to opozorila tudi Nika Kovač, ne vem, če ste spremljali njen intervju na Radiu Slovenija, kjer je tudi sama javno pozvala, da bi ta vlada pa res lahko več naredila za upokojence. Pravi celo, da minister za socialo ne opravlja svojega dela, kot bi ga moral. Preberite si, poslušajte njen intervju, da so pod prejšnjo vlado upokojenci res bili deležni dodatkov, res neke pomoči, da v tej vladi pa pač ne in res se bo treba potruditi, od besed, ki ste ki ste jih imeli prej v opoziciji, bo treba priti do nekih dejanj, da bodo imeli konec koncev upokojenci korist od tega. Konec koncev bodo to najbolje razumeli takrat, ko se bodo prijeli za denarnico. Menim, da je to zelo aktualna tema, konec koncev smo bili priča koliko upokojencev se je zbralo na Trgu republike. Mislim, da jih je slišala cela Slovenija in se mi zdi prav, da bi o tej temi razpravljali na eni izmed naslednjih sej in vas prosim, predsedujoča, če lahko to tudi uvrstite. Hvala. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 22. marca, v okviru glasovanj. Ministricam in ministrom se vsem zahvaljujem za danes podane odgovore. S tem prekinjamo 1. točko dnevnega reda, ki jo bomo nadaljevali v sredo, 22. marca 2023, ko bo Državni zbor v okviru glasovanj odločal o predlaganih sklepih. Prekinjam tudi 8. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. Hvala lepa vsem! Hvala